iduću točku dnevnoga reda, to je: a)Prijedlog Odluke o razrješenju djela članova Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje b)Prijedlog Odluke o imenovanju djela članova Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje. Predlagateljica odluke je Vlada Republike Hrvatske sukladno članku 89. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Prijedlog akta ste primili. Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Kratko ili dugo, u svakom slučaju ministar znanosti, obrazovanja i sporta poštovani Vedran Mornar. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovani zastupnici i zastupnice. Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje ima predsjednicu i 14 članova. Za njih 7 istekao je mandat. To su profesor Niko Apastuović, profesorica Dubravka Miljković, Bojana Hribljan, Vlado Prskalo, Ljiljana Radobuljac, Tomislav Reškovac i Eli Pijaca-Plavšić pa bi njih trebalo razriješiti. Umjesto njih imenovati 7 novih članova redom Vlatka Domović Učiteljski fakultet u Zagrebu, Goran Sučić Filozofski fakultet u Splitu, Viktorija Nevistić Osnovna škola Ivana Cankara, Dalibor Sumpor Tehnička škola Kutina, Josip Kličinović X. gimnazija, Ana Štefanec Dječji vrtić Dobro drvo i Marijan Šimek Školske novine. Zahvaljujem ministre. Otvaram raspravu. U ime kluba Nezavisnih ljevičara javio se Nikola Vuljanić. Nema ga, klub gubi pravo na raspravu o ovoj temi. U ime kluba HDZ-a Željko Reiner potpredsjednik doma. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvaženi gospodine ministre, kolegice i kolege. Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje je stručno tijelo koje treba pratiti kvalitetu sustava predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u RH. Osnivanje Osnivanje Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje bilo je očiti odgovor na potrebu da se za temeljni dio odgojno-obrazovanog sustava ustanovi jedinstvena podrška što je važno jer je značajan dio tog sustav obvezno obrazovanje. Time se nedvojbeno osnažuje koherentna slika o nacionalnom odgojno-obrazovnom sustavu kao cjelini sastavljanoj od različitih podsustava koji na temelju svojih posebnosti, različitosti funkcioniraju kao nedjeljiva kvalitativna cjelina. To je važno tim više što živimo u sustavu i državi u kojoj danas svega 58% djece od 4 godine ide vrtić, dok je to primjerice u Francuskoj 100% djece, u Nizozemskoj 99%, u Španjolskoj 97% ali nama bližima i sličnijima Mađarskoj 93%, u Sloveniji čak 89%. Mi živimo i u državi u kojoj za sve državne nagrade iznos nagrade ostao isti osim za nagradu Ivan Filipović čiji je iznos prepolovljen, a ona se dodjeljuje istaknutim osobama i ustanovama upravo u odgojno-obrazovnom sustavu. Na to je nedavno upozorilo baš Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje. Mi živimo i u državi u kojoj se škole raspadaju i prokišnjavaju, primjerice nedavno smo to iz medija čuli o gimnaziji Fra Andrije Kačića Miočića iz Makarske. Mi živimo u državi u kojoj profesori i nastavnici upozoravaju na kaos koji će nastati istovremenim provođenjem produljene nastave za učenike sa dvije negativne ocjene i državne mature. Dakle, cijeli niz problema postoji s kojima se mora suočavati i Nacionalno vijeće. I ja bih pohvalio rad Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje čija je uloga i odgovornost koje su pred njega postavljene zapravo velika. Ono je dosada održao 19 sjednica, donijelo značajan broj preporuka i mišljenja i sad dolazimo do onoga što smatram problemom, pa i propustom ali ne toga tijela već sustava. Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje je saborsko tijelo, međutim o izvješću tog saborskog tijela raspravljaju saborski zastupnici isključivo u okviru Odbora za znanost i obrazovanje. Dakle, mogu ga čuti i o njemu raspravljati samo članovi tog odbora. Smatram da su odgoj i obrazovanje ključan temelj razvitka društva, jamstvo opstanka društva pa zato držim da je uloga Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje značajna i da bismo o njegovom radu, o izvješćima o radu toga Nacionalnog vijeća trebali raspravljati na plenarnim sjednicama. Isto tako svi smo mi odabrali članove Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje, danas raspravljamo o prijedlogu odluke i razrješenju djela članova i imenovanju drugih i raspravljamo na plenarnoj sjednici, iako nas u dvorani ima strašno malo, ali ne raspravljaju o tome samo članovi Odbora za znanost i visoko obrazovanje. I mislim da je to dobro. I trebali bi upravo zbog toga i o njihovim izvješćima raspravljati svi, odnosno trebali bismo Nacionalnom vijeću za Odgoj i obrazovanje pružiti prigodu da podnesu izvješće o svom radu na plenarnoj sjednici svim saborskim zastupnicima koji su ih ponavljam još jednom i imenovali. Ovako ostavljamo dojam da imenujemo neke članove, sukladno zakonskoj proceduri ali da zapravo ne vodimo računa o njihovom radu sa kojim većina saborskih zastupnika zbog toga što to izvješće ne dolazi na plenarnu sjednicu i nije ni upoznata. Žao mi je kolegice i kolege da niste imali uvid u izvješće koje detaljno opisuje rad Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje a koji ističe pozitivne primjere i pohvale ali koje također daje uvid u probleme i prepreke s kojim se to vijeće susreće. U izvješću je naglašeno da im je teško uspostaviti odgovarajuće relacije vezane uz određene vrste administrativne podrške sa ministarstvo kako u formalnim stvarima, tako još više u aktivnostima koje su sastavni dio djelatnosti Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje. Nacionalno vijeće u svom izvješću naglašava kako najčešće su nailazili na prepreke vezane uz činjenicu da su, citiram: "izlazili iz okvira ustanovljene procedure unutar nadležnost ministarstva". Uvažavajući naravno činjenicu da su za sve postupke unutar ministarstva nedvojbeno osim ministra nadležni i njemu odgovorni službenici, pomoćnici, savjetnici i načelnici itd.. Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje za svoja postupanja ne mora dobivati suglasnost od pojedinih članova ministarstva. Naime, pojedini članovi ministarstva nisu nadređeni Nacionalnom vijeću za odgoj i obrazovanje koje je saborsko tijelo kojemu je implicitna njegova autonomija u radu i odlučivanju bez obzira na tijelo koje mu pruža administrativnu podršku a takvo postupanje i nije sukladno zakonu. U više navrata Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje je raspravljalo o na svojim sjednicama i oni su donijeli zaključak o potrebi izvještavanja nadležnih tijela i osoba o problemima sa kojima se kontinuirano susreću. Danas je na dnevnom redu Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju dijela članova Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje. Međutim, imao sam potrebu kratko se osvrnuti na njihov rad i na izvješće o radu tog Nacionalnog vijeća jer većina vas, kolegica i kolega zapravo nije imala prigodu sve to čuti. Ovo nameće naravno i ono najvažnije pitanje a to je koja je zapravo stvarno uloga i stvarni utjecaj Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje na sve što se zbiva u sustavu odgoja i obrazovanja. Nažalost svjesni smo činjenice da postoji nekoliko nacionalnih vijeća koja imaju vrlo jasne zakonom određene ingerencije no nažalost su u realnom životu marginalizirana. Pri tome ne mislim da je to krivica članova tih nacionalnih vijeća ali jest krivica ministarstava, nije to samo ovo ministarstvo koja su za to nadležna pa i cijele Vlade i svih onih koji koji se trebaju koristiti znanjem, iskustvom i sposobnostima članova tih vijeća. Svima bi cilj trebao biti razvitak sektora za koji su odgovorni na najbolji mogući način.

odudarali od teme i govorili o desetim stvarima. Ja govorim o funkcioniranju Nacionalnog vijeća… …/Upadica Stazić: Pa da, Ja vas ljubazno molim da se približite temi, ne zbog mene, meni je posve svejedno što čete vi govoriti nego zbog poštivanja našeg Poslovnika. **Reiner, Željko (HDZ)** Ja Poslovnik poštujem, a ponavljam, od sada ubuduće svakako ću reagirati kada ćete ga vi kršiti na isti način na koji mene sada upozoravate da ga navodno kršim. Hvala Dakle, još jedanput naglašavam, mi ćemo podržati i razrješenje i imenovanje novih članova Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje. Podržavamo rad toga vijeća i još jedanput ću postaviti a to jest u vezi sa kadrovskom politikom isto pitanje na koje nisam dobio odgovor kada smo raspravljali o razrješenju i imenovanju članova Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje u prosincu prošle godine, kada sam i na sjednici odbora postavio pitanje na koje nisam dobio jasni odgovor a to je koji su točno kriteriji po kojima se odabiru kandidati. Taj odgovor nisam dobio ni na plenarnoj sjednici, to pitanje ponavljam i danas ne dovodeći pri tome uopće u pitanje kvalificiranost osoba koje Vlada predlaže i sa kojima ćemo se mi složiti. Ali postavljam jasno pitanje da nema kriterija i da bi trebalo iznaći neke kriterije kako bi se moglo procijeniti na temelju čega se odabire osoba A a ne osoba B od onih koji su se prijavili za ovu časnu funkciju. Ponovo kažem, uopće ne dovodeći u pitanje stručnost ovih predloženih osoba koje ćemo mi podržati. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Zaključno, ministar znanosti, obrazovanja i sporta,